Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Предлагам на Вашето внимание Програмата за работа на Народното събрание за времето от 6 до 8 февруари което дневният ред се формира по предложение на парламентарните групи, извън най-голямата – на ГЕРБ. По общо съгласие, постигнато на Председателския съвет, като точка първа днес ще обсъдим и гласуваме Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител – министър-председателят на Република България. След това съответно втора и трета точка ще бъдат предложенията, направени както следва: От Парламентарната група на „Синята коалиция” няма постъпило предложение по реда на чл. 43, ал. 7 От Парламентарната група на партия „Атака” се предлага Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния

със земи в защитени зони по „Натура 2000” в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители. От Парламентарната група на Движение за права и свободи няма постъпило предложение. По-нататък ще продължим с Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова и Тодор Димитров. Следва Второ четене на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Вносител – Министерският съвет. Продължение от предходни пленарни дни. И Парламентарен контрол – за петък, в обичайния час – 11,00. Моля да гласуваме.

Постъпили са предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от народни представители, както следва – ще ги докладвам по реда на тяхното завеждане в Деловодството. Първото предложение е на господин Диан Червенкондев – да бъде включен като точка в седмичната програма Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2012 г. И втори законопроект, внесен от Диан Червенкондев и група народни представители на 15 януари 2013 г., за второ гласуване. Господин Червенкондев, имате думата да представите предложението си. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението, което правя – в седмичната програма да разгледаме на второ четене промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които в основната си част касаят изваждането на Вазовските машиностроителни заводи от Забранителния списък – Приложение № 2 на закона, от гледна точка на това да има възможност да бъдат приватизирани по определени критерии, а без стратегия.

е необходимо да приемем предложените от мен и колеги народни представители промени, да извадим ВМЗ от Забранителния списък и те да бъдат приватизирани по критерии, одобрени от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. тази връзка правя предложение в седмичната програма като точка пета, както е раздадена като проект, да бъдат разгледани на второ четене промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Следващото предложение е на народните представители Сергей Станишев и Димчо Михалевски, които предлагат Изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов относно позицията на България по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. в заседанието на Европейския съвет, насрочено за 7 и 8 февруари тази година. Господин Михалевски, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В следващите два дни предстои да има изключително важно заседание на Съвета на Европейския съюз, на което ще се разгледа за втори път – след първия неуспешен опит в края на ноември миналата година, Финансовата рамка за следващия планов период 2014 - 2020 г. Ще припомня, че и в парламентарен контрол, и в различни обсъждания в обществото поставихме много остро въпроса, че България трябва да получи максимален мандат, най-вече от Народното събрание, за да може министър-председателят да защити онази рамка, която ще бъде полезна на България за следващия планов период. Това е важно, защото ние имаме възможността или да получим катализатор за извеждане на икономиката ни от нивото на депресия, в което е изпаднала, или да се задоволим с това положение в следващите осем години. Ще припомня, че в настоящия момент има много нови условия: непрекъснато намаляване на тавана на обратната предпазна мрежа; създаване на нови региони в преход, които допълнително пренасочват ресурси, които не са адресирани за България;

дейността на Народното събрание считаме за абсолютно обосновано и необходимо днес министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов да представи пред Българския парламент с каква позиция отива българското правителство на това заседание на 7 и 8 февруари в Брюксел. Това е важно за всички нас, защото има риск отново да бъде постигнато споразумение, в което ние да бъдем само наблюдатели.

относно позицията на България по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. в предстоящото заседание на Европейския съвет на 7 и 8 февруари 2013

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители от мнозинството! Ще се опитам по бавно да Ви обясня за какво става въпрос – за финансирането на България от Европейския съюз през следващия програмен период; за позицията, с която България, министър-председателят и правителството отиват в Брюксел утре; за това, което трябва да бъде основен национален приоритет. Българският парламент сякаш е извън този разговор, извън това, което се случва. Това е пълен абсурд – непукизмът Ви по този въпрос. Ако някой от Вас има някаква информация, би трябвало да излезе, да каже защо не може изпълнителната власт, министър председателят да дойде пред Парламента и да изложи позицията на България, която ще отстоява в Брюксел. Виждаме, че там отделни страни, специално за някои по-изостанали региони получават средства, ние не получаваме нищо. нищо. Отделни страни получават едни субсидии за земеделските производители, ние не получаваме увеличение, доближаващо субсидиите за българските производители към европейските. Ще бъдат ли поставени тези въпроси от министър-председателя, или ще има само протоколни потупвания по гърба? Това са въпроси, които са изключително сериозни не само до края на този мандат. Те са изключително сериозни за следващите години на развитие на България. И във Вас – една странна, сутрешна такава абстрахираност, от тази тема. Моля Ви, подкрепете изслушване на министър председателя. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Следващото предложение – на господин Румен Петков. Той предлага включване в дневния ред на проекторешение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на инцидента с така наречените „чужденци”, определени като французи. Господин Петков.

за да е ясно на обществото по какъв точно незаконен начин чужденци са попаднали на територията на нашата страна, да е ясно на обществото защо правоохранителната система на държавата не е сработила и те са съумели да проникнат на територията на и да е ясно защо правораздавателната система на страната ни не е предприела съответните действия те да получат правосъдие на територията на България. Повече от два месеца, както отбелязах и предната сряда, министърът на вътрешните работи отказва да изпълни решение на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, да се яви за изслушване на заседанията на комисията. Два месеца комисията не може да намери инструмент да изпълни своето решение и два месеца ние показваме, че този парламент е нищо повече от един политически МОЛ. С решението си от преди малко да отхвърлите предложението за изслушването на премиера за нашите приоритети, които трябва да бъдат отстоявани в Брюксел, Вие показвате, че за Вас няма национални интереси, за Вас няма национална сигурност, за Вас няма неща, които представляват обществен интерес! Това унижение, което Вие реализирате перманентно върху българския парламент, е част от обяснението защо референдумът беше подкрепен от 20%, а българският парламент не може да се зарадва на двуцифрено число подкрепа и одобрение сред българските граждани. И ако имаме човешко достойнство, ако имаме съзнанието за това, че сме изпратени тук, за да отстояваме обществения и държавни интереси, сега трябва да гласуваме създаването на такава комисия.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, това може би е най-високият резултат като подкрепа за формирането на такава комисия. Това ме кара да съм обнадежден от факта, че се съ-буждаме. И това би било едно добро решение за България, за българските граждани, за българската общественост. Много се надявам да разбирате какво имам предвид. Остават ни по-малко от четири месеца живот на това Народно събрание. Дали сме немалко поводи да бъдем обект на шеги и закачки, но с този отказ – два месеца да формираме такава комисия, ние се самоунижаваме пред хората, които са гласували за нас. Ние се превръщаме в част от демотивацията на гражданите да излязат и да гласуват. Ние сме тези, които носим основната отговорност за изключителното неодобрение, на което в кавички се радва Българският парламент. Обръщам се към Вас с настояване да се съ-будим и да гласуваме така, че да покажем на гражданите, че сме готови да отстояваме и националната си сигурност, и обществения интерес. Благодаря Ви.

е на господин Доброслав Димитров, който предлага включване като точка на Проект за решение за отмяна на Решение на Народното събрание от 2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, Сопот. ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател. Аз ще съм кратък, тъй като предложението е свързано с това, което вече беше гласувано на господин Червенкондев – да влезе като точка шеста. Двете предложения трябва да вървят заедно, тъй като са взаимно свързани. Благодаря. Поставям на гласуване направеното предложение.

Последното предложение по реда на чл. 43, ал. 3 е за изслушване на министъра на външните работи господин Николай Младенов относно предприетите мерки от Министерството на външните работи във връзка с дискриминационното изказване на британски политици спрямо български граждани във Великобритания. Господин Волен Сидеров има думата. Госпожо председател, дами и господа народни представители! Предлагам на Вашето внимание да поканим външния министър на България Николай Младенов, за да отчете пред Народното събрание – най-висшия законодателен орган, какво е направил по въпроса с ксенофобското и дискриминационно отношение на великобританското правителство спрямо България и спрямо българите. Вие знаете много добре, че говорителят на британския премиер Камерън изрази мнението на правителството, че българите няма да бъдат допускани да работят и живеят свободно от 1 януари 2014 г., така както се полага. Британското правителство щяло да вземе ограничителни мерки, включително евентуално може би и визов режим. Това е грубо нарушение на европейските норми, които предполагат свободно движение на хора и стоки, и по този повод би трябвало българското правителство да направи някакви реакции.

той връчил ли е нота на британското правителство по отношение на тези ксенофобски спрямо България изказвания, и въобще какви действия е взел? Призовавам Ви да го поканите, да го чуете. Обръщам се към ГЕРБ и към присъдружните към ГЕРБ и реплики) да проявят здрав разум и да поканят външния министър, защото вероятно на тях ще им е интересно. Предполагам, че на много депутати от ГЕРБ ще им бъде интересно как Николай Младенов, който беше в други партии, сега е външен министър на ГЕРБ, как точно си изпълнява задълженията като външен министър. Моля Ви да гласувате за нашето предложение – да бъде поканен външният министър

Дами и господа от ГЕРБ и тези, които са на заплата при ГЕРБ, не искате да останете в българската история като мазохисти, които обичат да бъдат обиждани и дискриминирани от великобританското правителство, гласувайте пак „въздържали се” или „против”. Ако искате да останете като достойни хора, които народът е изпратил тук като народни представители, гласувайте „за”. с това искам да кажа на всички народни представители, че Партия „Атака”, понеже май че е единствената политическа сила, която реагира в такива случаи, в четвъртък в 13,00 ч., госпожо Цачева, Вие сте поканена на протестен митинг пред посолството на Великобритания. Виждам тук и млади хора гости – заповядайте в четвъртък, в 13,00 ч. пред великобританското посолство да изразим нашия граждански протест срещу двойните стандарти на правителството на Великобритания. Призовавам Ви да гласувате ако искате все пак да спасите някаква част от Вашето достойнство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 30 януари до 5 февруари 2013 г.: Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Вносители – народните представители Красимир Велчев, Искра Фидосова и Тодор Димитров.

Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по външна политика и отбрана. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 г. Вносител – Комисията за защита на личните данни. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Вносители – народните Водеща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Разпределен още на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители – Лютви Местан и Йордан Цонев. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по регионалната политика и местното самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители – Корнелия Нинова, Румен Овчаров и Петър Димитров. Водеща Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител – Министерският съвет. Проект за решение за отменяне на Решение на Народното събрание от 2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Уважаеми народни представители, позволете ми преди началото на обсъждането на предложенията по дневния ни ред да привлека вниманието Ви върху една паметна дата, свързана с един от строителите на съвременна България. Днес, 6 февруари, се навършват 110 години от смъртта на Петко Каравелов. Тази година на 5 април ще бъде отбелязана и 170-ата годишнина от рождението на големия български политик и държавник. Дълг е особено на нас, парламентаристите да си спомним и по достойнство да почетем делото на един от създателите на Търновската конституция, депутат в Учредителното събрание, три пъти председател на Народното събрание и девет пъти народен представител. Почит към делото на една бурна личност с универсални способности и градивна държавническа енергия! имам честта да бъда почетен патрон на юбилейните чествания, с които през настоящата 2013 г., ще бъдат отбелязани тези две годишнини. Планирани са множество инициативи, най-вече в родното място на Петко Каравелов, Копривщица. По този повод днес гости на Народното събрание са ученици от СОУ „Любен Каравелов” – Копривщица, и представители на Инициативния комитет за честванията от гр. Копривщица. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!” в Българския парламент. Бих искала също да Ви информирам, че днес, в 14,30 ч., в храма „Св. Седмочисленици” ще бъде отслужена заупокойна служба в памет на големия български държавник, а в 15,00 ч. ще бъдат поднесени цветя на гроба на Петко и Екатерина Каравелови. Отправям покана към Вас да почетем с присъствието си тези две възпоменателни събития.

уважаеми дами и господа! На 5 февруари си отиде от нас Леда Милева – писател, преводач, автор на стихове и пиеси за деца, общественик с усет към актуалното и съвременното отражение на света. В петък ще изпратим една изключителна Дама на духа, която успя да запази в себе си по детски чистите въпроси и отговори за живота и въпреки превратностите на 93-годишния си житейски път, продължи до последния си дъх да се възхищава на хората и да вярва в доброто начало у всеки човек. Отрони се още един скъпоценен камък от броеницата на богатата ни национална култура, за да извика на живот още много млади таланти, които тя с нежност поощряваше приживе. Като активен деец в сферата на културата и като постоянен представител на България в ЮНЕСКО тя не изневери на децата и мечтаеше ние, възрастните, да гледаме на децата около нас с неподправения възторг и доверие, излъчвано от детските очи. Леда Милева търсеше новите идеи навсякъде по света, подкрепяше ги искрено, а често и сама ги раждаше. Вечните неща са простички, но колко от нас имат очи да ги видят и воля да ги предадат на поколенията след нас?! „Зайченцето бяло” още дълго ще възкресява у всеки от нас нежния спомен за майката, която чрез него ни е дала първия житейски урок и вяра, че когато ни е трудно и сме загубили правия път, все някое добро сърце ще ни се притече безкористно на помощ. Поклон пред тази ярка личност, която като рицар на човеколюбието раждаше частица по частица надежда, че животът може да бъде по-добър и желан като светла детска мечта! Поклон пред голямата българка Леда Милева! Госпожо председател, моля за едноминутно мълчание като последна почит към Леда Милева.

ЦАЧЕВА: Колеги, още няколко съобщения. Господин Петър Курумбашев ме уведомява, че във връзка с внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, вх. № 354-01-10, от 1 февруари 2013 г. оттегля подписа си от законопроекта. На 30 януари 2013 г. от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за декември 2012 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. С Уведомление № 352-13-1 от 6 февруари 2013 г. господин Четин Казак като секретар на Парламентарната група на Движението за права и свободи ме уведомява, че на основание Решение на Осмата национална конференция на Движението за права и свободи от 19 януари 2013 г. и във връзка с чл. 26, ал. 2 от Устава на Движението за права и свободи,

следва – и това се прави в момента – да бъде съобщена на народните представители на пленарно заседание на Народното събрание. Имаме готовност вече да започнем работа по дневния ред. От името на парламентарна група – господин Сидеров. ВОЛЕН

Госпожо председател, дами и господа народни представители! Правя това изявление от името на Парламентарната група на партия „Атака” във връзка с изказването вчера на вицепремиера на България Цветан Цветанов по повод атентата в Бургас

След което в медиите се появи изявлението на вицепремиера Цветанов и това изявление беше подхванато пък от редица световни медии. Става въпрос, че българското правителство в лицето на господин Цветанов било намерило доказателство, че извършител на атентата е групировката „Хизбула”. Аз ще говоря като свидетел на Консултативния съвет, дори с риск да издам велика държавна тайна – нека да ме съдят това. Дами и господа народни представители, категорично Ви уверявам, че в изложението на господин Цветанов нямаше нито едно пряко пряко доказателство, че извършители на атентата в Бургас през лятото миналата година са дейци на „Хизбула”. Нито едно пряко доказателство. Бяха показвани шофьорски книжки, които били фалшиви, и беше разказано дълго и напоително за двама души, които пребивавали в България по същото време. Само че по време на летния сезон в България пребивават стотици хиляди чуждестранни граждани и то точно в този момент, в който беше извършен атентатът. Всички те имат лични карти и много от тях – шофьорски книжки, и аз не виждам никаква връзка между тези, които бяха показани, и „Хизбула”. Всъщност, да, сещам се, господин Цветанов, като висок професионалист, даде и такива „доказателства”. Какви са те? Ами роднините на тези показани двама, които пребивавали по същото време – на атентата, били засечени някъде си или са си правили снимка с хора, които евентуално били в „Хизбула”. Ами какво да кажем за снимката на Милен Велчев на яхтата в Монако с човек от подземния свят – Иван еди-кой си – Доктора, застрелян впоследствие? Ами какво да кажем за снимките на премиера с представители на СИК – директни снимки, не негови роднини. Така че доказателствата на Цветан Цветанов са абсолютна нула. Нито един представител на парламента в Консултативния съвет не прие тези доказателства, включително председателят на Парламентарната група на ГЕРБ господин Велчев – той е тук и може да го потвърди, не изказа становище, което за мен означава, че при него също има съмнения, че доказателствата не са доказателства. Всички други представители – председателят на Парламентарната група на Коалиция за България, председателят на Парламентарната група на „Атака” в мое лице, на Синята коалиция и на ДПС, изразиха категорично несъгласие становището на Консултативния съвет по национална сигурност да включи твърдението, че извършители са „Хизбула”. Ние не намерихме потвърждение в изложението на господин Цветанов. Въпреки това той излезе и след това самостоятелно даде изявление пред каза, че е намерил доказателства и следствието е потвърдило, че „Хизбула” са извършителите. Само по себе си това е некоректност, тъй като Консултативният съвет отхвърли отхвърли възможността да излезем с такова становище. Следователно господин Цветанов има някакви лични мотиви. Какви са те може само да се гадае, но има логика, която аз ще споделя с Вас. Господин Цветанов и господин Борисов, като първи хора на държавата, бяха на посещение в САЩ. По същото време или горе-долу по това време външният министър Младенов беше на посещение в Израел, където каза крилатата фраза: „Който удря по Израел, удря по България”. Аз за първи път чувам и разбирам, че Израел и България вече са се слели в една държава, но според външният министър Младенов – не искате да го поканим тук на обяснение – това е така: „Който нападне Израел, напада България”. От чие име го каза той? Кой го е упълномощил да говори такива нелепости остава загадка, защото не искате да го повикаме тук на отчет. Но така или иначе ние сме поставени в една много опасна за България ситуация. След това изявление на Цветанов световните медии, които го подеха, и особено тези на Израел и на САЩ веднага поискаха Европейският съюз да признае, че „Хизбула” е терористична организация. не е толкова склонен, както виждаме, защото все пак лидерите на европейските държави разсъждават малко по-самостоятелно и се държат по-самостоятелно отколкото ръководителите на България. Каква е цялата история по тълкуването на „Атака”? Върху българското правителство в продължение на тези шест месеца беше оказан силен натиск от страна на Израел и САЩ да каже неистината, да каже съшитата с бели конци версия, че „Хизбула” стои зад атентата. Това е необходимо на Израел, тъй като от много време иска да обвини „Хизбула” в терористични актове, които организацията не извършва, и това да бъде повод за нападение в Ливан, за ескалация на война в Близкия Изток, нападение на Сирия и на Иран. Точно затова израелският премиер Нетаняху в деня на атентата веднага каза: „Това е „Хизбула!”. Още следствието не беше започнало, той вече знаеше – той е ясновидец, може би трябва да бъде причислен към старозаветните пророци, заедно с Йеремия, Даниил и други такива, но така или иначе той тогава го каза. Българското правителство леко се

да включат България в игра, която може да доведе до много опасни последици. Не знам дали съзнавате всички, но във вчерашния ден всъщност правителството на България вкара страната ни във война ни повече, ни по-малко, тъй като обвинението, че „Хизбула” е извършител на атентата, е необходимо на Израел и на Щатите. Израел и САЩ, това е една и съща държава вече, там може да се каже това. Това твърдение им е необходимо, за да бъде осъществена нова военна инвазия, такава каквато беше срещу Ирак, и по същия начин базирана върху лъжа. Нападението срещу Ирак от страна на САЩ беше базирано на лъжа, че в Ирак има оръжия за масово унищожение. Това се оказа невярно. След това самият президент Буш беше принуден да каже, че това е лъжа. Но лъжа, лъжа, обаче избитите – избити, стотици хиляди, разрушения направени и в момента Ирак е олицетворение на хаоса, не на стабилността и на демокрацията. Същото става в Сирия Сирия, която в момента е подложена на натиска на терористични групи, вкарвани от Турция и Йордания, финансирани дори от България, защото се оказа, че България е дала неколкостотин хиляди евро за подпомагане на терористичните групи в Сирия. Същите тези, които – моля Ви пак, госпожо Цачева, вчера Ви помолих на Консултативния съвет: позволете да направя една прожекция тук, в Народното събрание, да видите кадри как бунтовниците „борци за свобода на Сирия” режат глави с моторни резачки, крещят: „Аллах Акбар!” и казват: „Това ще постигне всеки, който е привърженик на Асад”. Това са хората, които днес се борят за властта в Сирия. На мен не ми се мисли какво ще стане, ако те вземат властта. Тези хора са приятели на господин Младенов. Той покани тук техните лидери и направи пресконференция, лидери и направи пресконференция, и след това имаше атентат. Защо се чудим, че България става обект на атентати? Заради политиката на външния министър, която е необмислена, която е абсолютно небалансирана и която е просто васална спрямо държави, които са известни със своята агресивна политика – имам предвид държавата Израел, която, откакто е създадена, не спазва нито едно решение на ООН – десетки решения не спазва Израел. Прави каквото си иска, продължава да не спазва правата на палестинците, продължава да нарушава международни конвенции и въпреки това България в момента става инструмент на Израел. С вчерашното изявление на Цветанов, пак казвам и ще обобщя, аз съм много разтревожен, защото ние влизаме в ситуация, в която ставаме страна във военен конфликт. Съединените щати и Израел планират да направят военен удар върху Сирия и върху Иран. Това може да доведе до непредвидими последици и до трета световна война. За целта им трябваше инструмент. България влезе в ролята на този инструмент. Точно затова израелските средства за масова информация, още преди да завърши Консултативният съвет, преди изявлението на господин Цветанов, вече съобщаваха, че България е посочила „Хизбула” за извършител на атентата. Просто е жалко за правителство, което по такъв прозрачен начин се поддава и става инструмент на агресивна и военнолюбива политика на чужди държави. Това е недопустимо за една суверенна държава. Настоявам за за свикване на Анкетна комисия за разглеждане на цялата тази история с тъй наречените доказателства по атентата и за решение на Народното събрание по темата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – господин Красимир Велчев.

политици от Израел за ясновидци, а самият той се вживява в ролята на екстрасенс, да говори тук от мое име – какво съм мислил и защо не съм взел отношение. Искам да кажа, че моето мнение, а и на повечето хора от ГЕРБ, с които съм контактувал и съм говорил по този въпрос, е, че изявлението на вицепремиера Цветанов е необходимо и закономерно, закономерно, в смисъл, че политиката, която провежда правителството, е последователна. Ние, като членове на Евроатлантическите структури на Европа,

Затова, когато е извършено някакво престъпление и има доказателства – аз сега не мога да ги кажа тук, защото те бяха казани ясно на членовете на тази комисия вчера и на тази среща, за съжаление, законът не ни позволява да ги огласяваме. Така че за Вас тези доказателства може да са несъществени и незначителни, но за мен са значителни и съществени. Заплахите, Заплахите, които отправяте към българските граждани и Парламента, са много пресилени. Да се върнем на темата. Хайде, тези 3-4 месеца да не злоупотребяваме с доверието на хората – да им играем по нервите и да и да отправяме заплахи, които са неоснователни. Не ни чака никаква Трета световна война и не преувеличавайте толкова много изказването на вицепремиера. Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители,

Това само по себе си показва сериозността или по-скоро степента на несериозност в отношението на правителството към толкова тежки и важни за националната сигурност проблеми. Обяснението, че видите ли имало класифицирана информация в докладите, не издържа на никаква критика, тъй като има нужните механизми членовете да се запознаят с доклади, ако те съдържат класифицирана информация. По-важна е другата страна на въпроса. През последните месеци страната ни беше подложена на няколко сериозни риска и пробиви в системата за национална сигурност. Първият и най-сериозен беше терористичният трагичен акт в Сарафово. Това се случва за първи път от десетилетия на територията на България. Още на първото заседание на Консултативния съвет след терористичната атака поисках сериозен, задълбочен анализ за състоянието на националната сигурност и за причините, довели до това да се случи терористичен акт, да загинат петима израелски граждани и двама български граждани. Това не е направено и до този момент, въпреки че още през 2009 г. по мое поръчение Държавната агенция „Национална сигурност” направи цялостен преглед на критичната инфраструктура и най-рисковите обекти, където би могло да се проведе терористичен акт. Докладът съдържаше много конкретни препоръки за изпълнение. юли 2009 г. до този момент нямам информация да е направено нещо като следствие на този доклад и тези препоръки. Това е много голям проблем! След терористичния акт правителството на България неведнъж заявяваше категорична позиция, че ще обяви резултати на разследването само при категорични доказателства, които да могат да издържат в съда. Аз приветствах тази позиция и това поведение на правителството, защото това е отговорното пред гражданите поведение, в това число и пред нашите партньори. Тази линия обаче неочаквано претърпя промяна. Тази промяна очевидно е мотивирана не от доказателствен материал, не от категорични доказателства, каквито аз не чух в изложението на господин Цветанов, а в резултат на политически обстоятелства и външен натиск. Друго обяснение трудно може да се намери. намери. Искам да Ви припомня, че още в деня на атентата министър-председателят на държавата Израел господин Нетаняху обяви извършителя. След това последваха подобни призиви или изявления от представители и лидери на други държави – наши партньори. Това е важно, но по-важна е работата на българското следствие и изясняване на цялата истина. Вчера, в доклада на министъра на вътрешните работи не прозвучаха категорични доказателства. Ставаше дума за една версия, очевидно е работено достатъчно сериозно, но може да се говори само за косвени връзки и доказателства, без да навлизам в детайли на това, което беше представено от министъра на вътрешните работи.

от заседанието на Консултативния съвет. Това ли е държавно отговорното поведение? По време на заседанието на няколко пъти поставих въпроса: какво възнамерява правителството да прави след това заседание? Призовах от името на Консултативния съвет да се излезе с ясно становище, че правителството е информирало членовете на Консултативния съвет за хода на разследването и да не се стига до заключения, които не са достатъчно доказателствено обосновани, защото тук става дума за много сериозни въпроси, уважаеми дами и господа. На първо място, става дума за личната сигурност на българските граждани – в състояние ли е държавата в момента да гарантира тяхната сигурност. Вижте какво се случва през последните месеци: освен терористичния акт: акт: наскоро беше извършено покушение над лидера на една от парламентарно представените партии – той е един от сериозно охраняваните в държавата лица. Преди седмица на стъпалата на Съдебната палата се извърши нов атентат – опит за убийство. Господин Борисов нееднократно е заявявал, че няма да прави компромиси за своята лична сигурност. Правилно! Поставям въпроса защо прави компромиси с личната сигурност на българските граждани, които ежедневно трябва да влизат по автогари, летища и на други места, където има голямо количество хора!? Гарантира ли се сигурността на българските граждани? На Консултативния съвет поставих неколкократно въпроса ръководителите на специалните служби да вземат становища, да преценят рисковете, които действията на правителството може да предизвикат за Република България от гледна точка първо, на националната сигурност; второ, от гледна точка на отношенията ни с държавите от Близкия Изток; трето, от гледна точка на нашите икономически интереси. Такъв анализ не беше представен. Кой поема отговорността за евентуални последици от вчерашното действие на българското правителство? Очевидно правителството поема отговорността, но кой ще плаща сметката? Кой ще плаща сметката? Това е сериозният въпрос. Правителството навлиза в една международна политическа игра

и ръководители на институции, ръководени от партията ГЕРБ. Това действие е изключително рисково за държавата. Не би трябвало да се допуска, защото видяхте и незабавните последици исканията до Европейския съюз, който досега отказваше да посочи „Хизбула” като терористична организация, да предприеме действия. Всичко това ще има своето развитие във времето – за съжаление, най-вероятно и след края на мандата на партията ГЕРБ, но българските граждани трябва да знаят истината каквато е. Действително не чух друга парламентарна група, освен ГЕРБ, да подкрепи това становище, което беше заявено от представителите на държавните институции, ръководени от партия ГЕРБ. Хората трябва да знаят истината и да направят своите изводи за отношението на правителството към тяхната лична сигурност и към сигурността на Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Вчера Консултативният съвет по национална сигурност към държавния глава не постигна съгласие, което е характерно за заседанията на този орган, по доклада на вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов относно развитието на разследването за терористичния акт от лятото на 2012 г. на летище Сарафово край Бургас. Това, че не се стигна до съгласие дори, да не говорим за консенсус, е повече от очаквано, защото има нещо, което не бе споделено от председателите на парламентарните групи, които се изказаха преди нас. Това е първото заседание на Консултативния съвет, на което ние присъстваме, без каквато и да е предварителна информация за съдържанието на докладите, които ни бяха представени устно. Оказа се, че българските медии са по-информирани от председателите на парламентарните групи в Четиридесет включително и за развитието на разследването по терористичния атентат от лятото на 2012 г. За българското общество вече е ясно, че оценките, с които се ангажира вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, са отговорност единствено на българското правителство. Уважаеми госпожи и господа! Това не означава, че собствено Парламентарната група на Движението за права и свободи бяга от своята отговорност. Убеден съм, че нито една парламентарна група вчера нямаше идея да избяга от своята отговорност. Напротив, явно имаме различно разбиране за отговорността пред националния интерес на България, пред интересите на българските граждани. Парламентарната група на Движението за права и свободи заявява категорично, че националният интерес на България, интересът на всички български граждани граждани ще бъде защитен само тогава, когато българското правителство в своите решения и оценки по теми, засягащи сигурността на страната, се придържа плътно към общите решения и оценки в рамките на Европейския съюз. Това е категоричната позиция на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Повтарям, препоръчваме на българското правителство да се придържа стриктно към общите оценки и решения на Европейския съюз, тогава когато Европейският съюз стигне до тези общи оценки и решения. Индивидуализираните позиции на българската държава пораждат потенциален риск за сигурността на България и на нейните граждани. Тероризмът е глобално предизвикателство. Нито една държава не може да се осмисли като остров на сигурността и ефективното противодействие на това глобално предизвикателство предполага също така глобални усилия, ще рече общи, а не специфични, отделни, уникални даже ангажименти, позиции и оценки на различните държави. В този смисъл, ако е засегната сигурността на която и да е държава в рамките на Европейския съюз, в рамките, ако щете, на Евроатлантическото пространство, ще рече, че е засегнат интересът и на Република България. Но е вярна и обратната посока когато е засегната сигурността на България, е засегнат интересът на целия Европейския съюз, на цялото Евроатлантическо пространство. Ето защо точно тази максима задължава българското правителство да действа в съответствие, ще кажа нещо повече, да действа, като се придържа плътно и единствено към общите решения и оценки оценки на Европейския съюз. В противен случай се поема несъразмерен риск, отговорността за който е на българското правителство. Благодаря Ви за вниманието. Господин Иван Костов – от името на група. Благодаря Ви, госпожо председател. От името на Парламентарната група на Синята коалиция ще започна с нашата констатация, че практически ние сме в състояние на поява на нови рискове за националната ни сигурност. Искам да обърна внимание на един важен фактор в тази връзка. За първи път дискусия от Консултативния съвет за национална сигурност се пренася в парламента. Причината е, че липсва консенсус, което означава, че не е трябвало да бъде правен Консултативен съвет за национална сигурност, тъй като той демонстрира нашата разединеност и нашата слабост. Това е голям провал в управлението на ГЕРБ и е недопустим провал за президента, защото той е трябвало да предугади предварително тези неща. Тази дискусия в момента показва слабост пред новите рискове от страна на законодателното тяло. Тука всички излизат и казват колко са притеснени. Основателно е да казват колко са притеснени, защото това е реакцията, която се предизвиква след като Народното събрание не е било мястото, където правителството да дойде, да проведе дискусия и да информира народните представители за хода на разследването или за своята политика, за своята преценка за рисковете и заплахите в региона в това време и така нататък – всичко това, което колегите Аз искам да напомня за един период от миналото, когато пак имаше големи страхове в обществото, когато падаха ракети в София, в Горна баня и в Западна България, когато тук се вееха черни знамена, когато пак държавата ни пое риск, участва, даде въздушно пространство. Но тогава как станаха нещата? Правителството беше тук, пресрещна всичко, заяви позицията, имаше дебати, страховете се изразиха, рисковете, които бяха поети, се оправдаха в положителен смисъл. Изобщо преживя се една тежка кризисна обстановка, защото се спазваха демократичните процедури.

министър на вътрешните работи и вицепремиер. Този човек от тази трибуна по тези микрофони, пак така, с разрешението на прокурор, чете и обвини невинни доктори за смъртта на мъртвородено дете. Така ли беше? Този човек сега излиза и пак някъде – в консултативен съвет, нещо казва на колегите от парламентарните групи. Той няма това доверие! Това е вторият голям проблем на ГЕРБ. Не президентът е обявил позицията след Консултативния съвет, не министър-председателят. Защо онзи, който публично се е провалял в обвиненията си, застава и представлява България в такъв изключително важен акт? Защо става това нещо? Това показва колко дълбока е слабостта в ГЕРБ, колко неспособен е ГЕРБ да си представи какво и кой предизвиква съответни реакции. В случая е най-неубедителният човек – този, който пред нашите очи – аз не казвам, че пред очите на световните наблюдатели на обществено мнение, ако има, той има същия образ, но той пред нас го е направил и в този смисъл не е носителят на тази новина. Той не може да бъде автентичен, не може да бъде сериозен източник на такава информация, още повече че е предизвикал маса притеснения за косвения характер на доказателствата, които е привел на Консултативния съвет за национална сигурност. Сега, след като са предизвикани нови рискове към националната сигурност на страната, министър-председателят трябва да дойде тук и да каже как ще противодейства, какви мерки ще предприеме,

на стълбите пред Съдебната палата да дойде и да каже какво ще предприеме. На следващия или на по-следващия ден председателят на Върховния касационен съд каза какво следва да се предприеме. Но защо не го каза министър-председателят?

съдилищата да бъдат място за сигурност, хората да отиват там да получат правосъдие, а не куршуми. Сега,

казано, че има правителство, че то се грижи за сигурността, че не е абдикирало и не е отишло да върши нещо друго, пред камерите. Този дебат разкрива дълбока слабост в управлението на страната, груби грешки, направени в последния момент, поради непознаване на институционалните взаимодействия, поради непознаване на реакциите и вижданията на политическите партии, поради невъзможността да се прецени кой е автентичен говорител в този случай.

Има ли отговорни лица, които трябва да познават в детайли тази информация и като професионалисти да я изнесат, ако считат, че могат да застанат и да я защитават в съд? Защото за това нещо става въпрос в момента. тези доказателства, които господин Цветанов пак размахва, а сме видели как той изобщо борави с тази материя, тях застава ли прокурор? Това питам аз! Примерно, ако тези трима там бъдат хванати, българският прокурор ще застане ли в съда да им предяви обвинение да ги посочи, че са свързани с „Хизбула” и да се стигне до решение на съда, в което това нещо да бъде уважено? В края на краищата тук тече процес на съдебно дирене, на досъдебно производство, нали? Къде са тези хора? Къде са тези отговорни лица? Защо те не поемат отговорност? Защо в страната никой не си върши работата? Ето колко дълбока е кризата в съдебната система и в следствието, и в МВР, и в прокуратурата. Виждате, че няма един човек, който да дойде, да застане пред медиите и да си свърши работата, та трябва най-неубедителният да застава и да и да търси съгласие. Това, според мен, трябва да завърши така: Народното събрание, разтревожено от това, което се е случило на Консултативния съвет за национална сигурност, да покани министър-председателя – нека да се подготви два дни, нека да размисли, нека да свика Съвета за сигурност, нека говори с разузнавателната общност, дето я конструираме тук, в закона, нека получи информация от министрите, нека огледат всичко отвсякъде, да дойде и да каже как ще противодейства, как ще предотврати рисковете за националната сигурност, които възникнаха от вчера насам. Благодаря Ви.

С входящ № 302-03-1 от 4 февруари 2013 г. премиерът Бойко Борисов ме уведомява… Не сте слушали внимателно, госпожо Масларова! Попитайте колегите, ще Ви информират. И моля, без реплики от място! Премиерът Борисов ме уведомява, че господин Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, е подал оставка пред него, в качеството му на министър-председател на Република България, и е поискал да бъде освободен от заеманата от него длъжност като член на правителството.

„Проект! РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. и Решение на Народното събрание от 19 ноември 2009 г. 1. Освобождава Сергей Симеонов Игнатов като министър на образованието, младежта и науката. 2. Избира Стефан Борисов Воденичаров за министър на образованието, младежта и науката.” Вицепремиерът Симеон Дянков ще ни представи кратка професионална биография и изобщо кандидатурата на акад. Воденичаров за министър на образованието, младежта и науката. Моля, правя процедурно предложение да допуснем в пленарната зала господин Воденичаров. Моля, режим на гласуване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Имам честа да Ви представя кандидатурата на акад. Стефан Борисов Воденичаров. Академик Стефан Борисов Воденичаров е роден през 1944 г. в град София. Дипломира се като инженер в Техническия университет в София. През 1989 г. става доктор на техническите науки, през 2004 г. – член-кореспондент на Българската академия на науките, а през 2012 г. получава научната степен академик. Академик Воденичаров има над 280 публикации в областта на материалознанието, разрушаването на метали и сплави, пластичната обработка, също 77 патентни и авторски свидетелства в България и в чужбина. Член е на организационни комитети в над 40 научни форуми в страната и в чужбина. Академик Воденичаров е главен редактор на списание „Наука”, „Journal of Materials Science and Technology”, член на редакционните колегии на редица други списания като „Инженерна мисъл”, „Metallurgy and New Materials Researchers”, „Strength of Materials” и „Materials Science” във Великобритания. Господин Воденичаров е ръководител на над 90 договора и експертизи в областта на енергетиката и тежката химическа промишленост. Освен това той има водеща роля в десетки проекти за създаване и изработване на интелигентни инженерни боеприпаси, намерили приложение за защита в Европа, НАТО, Близкия Изток и Азия. Освен че е световен учен, имам честта да познавам акад. Воденичаров и в ролята му, първо, на директор на институт в БАН и в последните два месеца като председател на Българската академия на науките. Той е един отличен управленец. Имал съм възможност в многократни разговори и работа с него това да се установи и смятам, че ще е много успешен министър. Един пример за успехите му като управленец е, че неговият институт в БАН има най-голямата част средства привлечени по външни проекти, както европейски проекти, така и проекти с други държави – членки на Европейския съюз. Благодаря.

Парламентарната група на Синята коалиция няма да подкрепи тази промяна в правителството. Първо, искам да кажа политически какво означава тази промяна. месеца преди изборите или 100 дни преди изборите нов министър не означава, че е човек, който може конкретно да се заеме и да завърши някакъв политически въпрос, бил той законодателна промяна, бил той промяна в процедури, в подзаконови актове и така нататък. Сто дни е времето, което е необходимо на един човек, за да може да поеме да управлява един сектор. Такава промяна няма смисъл в тази посока и не може да бъде защитавана и аргументирана поради тази проста техническа причина. Второ, политическият смисъл от тази промяна обаче е налице. И този политически смисъл е следният – правителството решава в края на мандата да обяви фалит във войната, която беше повело към академията, да покани председателя на академията за министър и по този начин да облекчи част от предизборната си дейност. Това е съвсем ясно. Това е разбираемо, политически съвсем точно може да бъде оценявано. Въпросът е дали това нещо ще доведе до плюсове или минуси. Аз най-малко съм човекът, който се вълнува от резултата на тези плюсове и минуси. На трето място, в момента Народното събрание е поставено пред сложна задача и тази сложна задача е да се опита да довърши на второ четене един базов законопроект, свързан с училищното образование. Ако трябва политическа воля, политическа храброст, кураж – то е в тази посока. Присъствието на председателя на академията не е възможно да уплътни тази позиция, защото господин Воденичаров, който виждам вече в залата, не е човекът, който може да се заеме с тази дейност. То е съвсем близко до здравия разум. На четвърто място, възможността в момента да се реши задачата с Фонд „Научни изследвания” беше налице. Аз споделям оставката на бившия министър, защото той не се справи с нещо съвсем елементарно. Не е някакъв проблем да се махнат чиновници, които непрекъснато сееха около себе си подозрения за злоупотреби вътре. Защо трябваше изобщо този въпрос да стига до Министерския съвет, да се качва при министър-председателя, за да се вземе решение да си отидат двама чиновници в министерството? Но това не означава, че има някаква голяма промяна във Фонд „Научни изследвания”. Тя ще се състои, и то ще се състои по съвсем естествен път. Не беше нужно да идва председателят на академията, за да извърши тази промяна. Това също е несъстоятелен аргумент, според мен. И на последно място министърът на образованието, колеги от ГЕРБ, Вашият министър беше госпожа Фандъкова. Вие решихте, Вашият лидер реши да пренасочи нейната кариера в друга посока. И тя е печелившият доверието кмет на София, защото спечели самостоятелно и мандат в редовни избори, освен предсрочни. Фактически Вие имате следващ министър, който не е от който просто влиза, за да попълни онова празно място, което остана след Фандъкова. Това е политическа воля, защото ние не избираме академик, господин Воденичаров, ние не избираме председател на Общото събрание, с най-голямото уважение към Българската академия на науките, към Вашите колеги и към Вас самия, ние избираме министър.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи вече заяви категорична позиция, че няма да подкрепи предложените персонални промени в състава на Министерския съвет. Бързам обаче да се обърна към вицепремиера и министър на финансите господин Симеон Дянков, за да му кажа, че съображенията ни за този вот „против” не засягат авторитета на един достоен и достолепен учен, какъвто е акад. Стефан Воденичаров – учен не само от национална, но и от световна величина. Ние с Вас няма да спорим за неговите качества като учен и като управленец първо, в институт на БАН, после и като ръководител на Българската академия на науките. Проблемът, господин вицепремиер, е, че представихте като аргумент единствено личните качества на кандидата за министър на образованието и науката на Република България. Проектът за решение има две точки – освобождава проф. Сергей Игнатов и предлага да бъде избран акад. Стефан Воденичаров. От Вас не чухме нито една дума защо си отива Сергей Игнатов. Вие дължите това обяснение на Българския парламент, защото точно Вие номинирахте Сергей Игнатов на мястото на госпожа Фандъкова. И сега дума не обелвате защо този човек си отива. Той трябваше да си отиде отдавна, защото е един от най-слабите министри в новата ни история. И провалът му не е само заради Фонд „Научни изследвания”. Той се провали като министър въобще. Проблемът е, че министърът си отива, но провалената политика остава! Тя дори не е зададена от министър Сергей Игнатов! Тя е зададена от Вас – от управляващата партия ГЕРБ! Затова безспорният авторитет на акад. Стефан Воденичаров по някакъв начин трябва да се впише в рамките на една сгрешена и провалена държавна политика!

няма как и за институцията, която все още представлява, защото гласуването не е факт, да бъде в някаква полза, защото финансовата рамка, в която затворихте Българската академия на науките – 59 милиона, е с 35 милиона по-малко от онова, което правителството на господин Сергей Станишев заделяше за същата Академия на науките. (Реплика от ГЕРБ.) Да, има сравнения, които не са във Ваша полза, почитаеми колеги от ГЕРБ. от ГЕРБ. С отстраняването на Сергей Игнатов ГЕРБ не решава въпроса с политическата си отговорност за проблемите, пред които са изправени българската наука и българският учен. Тази отговорност е преди всичко на политическата сила, която управлява страната, на парламентарната група в не по-малка степен, защото точно тази парламентарна група в лицето на членовете на Образователната комисия – сега Ви гледам в очите, уважаеми колеги, разпери политически чадър над безобразията, които се вършеха във Фонд „Научни изследвания”! Тук, от трибуната, се обърнах с градивното предложение да не криете истините за пороците във Фонд „Научни изследвания”, да позволите анкетна комисия да вникне във фонда. Тогава казах – в противен случай ще се окаже, че отговорността е на министъра, нещо по-лошо – ще се окаже, че е на политическата сила, която разперва чадър върху министъра и върху тези уникални ръководители на Фонд „Научни изследвания”! Хора със средно образование да оценяват научни проекти на професори, доктори на науките и на академици – това е гавра с българската наука! Анголски професор ще ръководи фонда! Кого заблуждавате? Има редица държави, в които обръщението „професор” всъщност е синоним на учител! И никакъв кризисен PR за спешно и бързо накичване с академичната степен „доктор на науките”, както виждате, не е в състояние да скрие истините! Вие не искахте да се рови във фонда, защото, както поетът е казал, „разровиш ли го, ще мирише и ще горчи като отрова”. В случая горчи на отровата на корупцията във Фонд „Научни изследвания”! Бих искал да попитам новия министър, няма съмнение, че ще го изберете: ще направи ли своята ревизия на Фонд „Научни изследвания”? И то не за друго, а заради онези над 600 проекта на видни български учени, които са положили огромен труд да да се кандидатират със сериозни проекти! Те дори не са разгледани, не са минали през научна експертиза, а са отстранени по преценка и по предварително зададена политическа поръчка от хора със средно образование по някакви административни критерии! Вероятно кандидатите са били политически неугодни лица. Въпросът е: какво ще направи новият министър за четири за да се преодолеят тези практики? Какво ще направи за Българската академия на науките? Дали бюджетът на академията ще стане от 59 милиона на 84 или 85, колкото беше по време на предишното управление, че стигна дори до 94 през последната година? Какво? Почитаеми акад. Воденичаров, не бих искал към края на мандата на това управление в ушите Ви да прозвучи интерпретация на онази крилата фраза „Бедни ми професоре, защо не си останахте в Българската академия на науките?”. Благодаря за вниманието.

Госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин вицепремиер, първо ще започна с това, че когато се представя нов член на кабинета, би трябвало лично министър-председателят да го направи. Сигурен съм, че това е негово решение. Сигурен съм, че това е негов избор. Абсолютно в неговия стил е да привлича хора, които са изказали някаква противна на правителството позиция, с постове. Нека уважаемият проф. Воденичаров да не се засяга, но мисля, че той е използван в пропагандна PR акция на правителството. Използван е – за последните четири месеца от мандата на това правителство да заеме поста „министър на образованието” и по този начин да се обезличи дейността, която той инициира като председател на комитета в защита на АЕЦ „Белене”. как ще протече едно заседание на Министерския съвет, ако се постави въпрос за АЕЦ „Белене”, господин Воденичаров, и Вие сте там като министър на образованието? Какво ще направите? Ще излезете деликатно навън ли? Как след една такава твърдо заявена позиция, антибългарска впрочем, Вие знаете това, сигурно го споделяте, антибългарска позиция на правителството за ядрената енергетика, за нова ядрена централа, Вие ще седнете в кабинет, който загроби българската ядрена енергетика? Всъщност, слава Богу, не я е загробил, защото му остават още четири-пет месеца. Следващото правителство, силно разчитам на българските избиратели, ще бъде от национално отговорни хора и ще продължи този проект. Парламентарна група на партия „Атака” не може да приеме кандидатурата на господин Воденичаров за нов министър. Ще бъде „против”. Но, за да не кажете, че ние просто сме „против” заради спорта, аз Ви призовавам, господин професоре, заповядайте тук и ми отговорете на един-единствен въпрос, само на един, няма да задавам други въпроси. Няма да питам защо Вашият предшественик и групата на ГЕРБ отхвърлиха прекрасния Закон за българския език, който ние изготвихме, предоставихме, редактирахме, съгласиха се, че е прекрасен и е много добър и накрая го отхвърлиха. Аз ще Ви питам само едно нещо: ще включите ли във Вашата програма до края на мандата си поправката в закона, която да въведе вероучението, вероучението – повтарям и наблягам – не религия, не история на религиите, вероучението – Закон Божи, така както се е учил до 1944 г., като задължителен предмет в българското училище? Моля Ви да дойдете и да отговорите на този въпрос: ще го направите ли до края на мандата си? Ако отговорите с „да” и аз ще гласувам „за”. Ако обаче увъртате или отговорите, че – „не”, или не можете, ще гласувам „против”. Заповядайте, моля Ви. Това е моето условие. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Ще чуем и господин Божинов, след който ще дадем възможност на акад. Воденичаров да отговори, ако желае, на поставените към него въпроси.

Божинов, преди да вземете думата, искам да уведомя народните представители, че очакваме всеки момент в пленарната зала делегация на Парламента на

очаквам това да се случи преди почивката, имаме уточнението, че ще прекъснем, без да подлагам изрично на гласуване, обсъждането

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми академик Воденичаров, като заставам на тази трибуна да говоря по темата от дневния ред...

ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Завърших с обръщение към Вас, уважаеми господин кандидат за министър, и казвам, че в съзнанието ми изплува онази мисъл, че хората формират обстоятелствата в онази степен, в която обстоятелствата формират личностите. За големите личности вероятно това важи с още по-голяма сила. За мен акад. Воденичаров е една от най-ярките личности на съвременна България. Избирането му за председател на Българската академия на науките означава оценка за неговите научни достижения и което е по-важно в случая – за неговите качества, като организатор на науката. За неговите лични научни търсения и постижения за мен най-вярното е, че те се покриват с единствения път на научното познание към истината, от конкретното към абстрактно-теоретичното и оттам към практиката, като единственият критерий за истинността и полезността на това усилие. Вашият научен път е белязан с това и пренасянето му върху цялата научна общност е от изключително значение за съдбата на България. Освен това акад. Воденичаров е личност, която е способна да формулира и да се приобщава към обществено значими каузи. Излишно е подробно да припомням, че той беше и на улицата, като водач на общественото движение за защита на V и VІ блок, и като познавач и теоретик обосноваваше такава позиция, която е нужна и научнообоснована за България за защита на малките блокове. Такава беше неговата позиция на улицата и в мотивировката на протеста срещу посегателството към Българската академия на науките и към научния капацитет на България. Не може да се подмине неговият принос за естественото формиране на движението и инициативата, институционалното оформяне на възможността за последния референдум със съдбоносно значение за България. Казано в резюме – ние смятаме, че акад. Воденичаров е от личностите, на които им е дадено да формират обстоятелства. Неговото лично решение да се впише в обстоятелства, които не може да промени, не бихме го коментирали публично, ако, като народни представители и партия, не ни се налага да гласуваме и да заемем категорично становище. На акад. Воденичаров, като бъдещ министър, рамката на действие и поведение е определена. Когато министър-председателят в очите му, в лицето му заяви какво харесва в стария министър и защо го сменя, той показа какво му е дадено в тази рамка. Министър-председателят и политиката на ГЕРБ подкрепят направеното в областта на висшето образование и най-вече така наречения Закон за израстване на научните кадри, и направеното в средното образование, което намира своята еманация в гледания в момента Закон за предучилищното и училищното образование. В тази сфера на акад. Воденичаров политически не е и не му е дадено да направи нищо. Въпросният Закон за израстване на научните кадри не само че всеки Божи ден ражда по един професор и двама доктори, всеки Божи ден миналата година, но той води до деградация на научната общност. Той води до деморализация и на тези, които израстват, и на израслите, които ги оценяват, защото въведе правила и критерии, при които няма основания, а има регионални потребности. Това не може да го промени акад. Воденичаров. А фактът, че днес, когато го избират за министър, вкарват в дневния ред Закона за предучилищното и училищното образование, искат да му кажат, че и в тази област той няма поле за действие. Остава му това, което е причината за уволнението на стария министър да измие лицето на мнозинството за станалите публично известни безобразия във Фонда „Научни изследвания”. Уважаеми дами и господа, там става дума за бюджет от 14 млн. лв. разпределяни по корупционни практики. Но не са едно и две министерствата, които разпределят по същите механизми сто пъти по-голям бюджет по същите корупционни практики. На новия министър не му е дадено да промени това пагубно за България обстоятелство. Новият министър влиза в едно правителството, което има политическа рамка и управленска парадигма, белязана с авторитаризъм, с недемократичност и силово управление – силово управление, стигащо до мутренска мъжественост и външнополитическо раболепие! Това не може да бъде променено от новия министър. Връщам се, госпожо председател, към възможно най-добрия тон (реплики че ние запазваме своето уважение към личността на акад. Воденичаров, но ние не можем да подкрепим неговото лично решение да приеме поканата на министър-председателя, защото на човек, на който му е дадено да формира обстоятелства, се съгласява да се впише в такива, които са достойни да бъдат отречени, а той няма да може да ги промени. И за да е ясно: ние не сме раздвоени между неговата личност и неговия избор за министър! Затова ще гласуваме еднозначно и категорично „против” предложението на министър председателя за избирането на акад. Воденичаров за министър в това правителство. Благодаря Ви. Уважаеми народни представители, както съобщих, гост на Народното събрание днес е председателят на Събранието на Република Албания Йозефина Топали. Тя е на официално посещение в България начело на делегация на албанския парламент. Моля да поканим и да приветстваме в пленарната зала госпожа Йозефина Топали, както и членовете на делегацията, които са на балкона в Народното събрание.

Госпожа Топали е депутат в Албанския парламент от 1996 г. Била е председател на Законодателната комисия, заместник-председател на Събранието на Албания, член на Постоянна делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, от 2005 г. е председател на Събранието на Република Албания. Днес председателят на Събранието на Република Албания ще направи обръщение към депутатите от българския парламент. Госпожо Топали, имате думата.

който имам честта да бъда в тази зала и да се обърна към българските депутати. Благодаря Ви за тази голяма чест. Точно преди пет години заедно с председателя на Хърватския парламент господин Бебич ние бяхме в тази зала, където Вие гласувахте ратифицирането на Протокола на НАТО за нашите две държави. През тези пет години много неща се промениха в Албания, България и в целия свят. Днес ние сме членове на НАТО, заедно допринасяме за мира по света. Вашата красива страна проправила своя път към прогреса. Същевременно през месец юли Република Хърватия ще бъде член на Европейския съюз заедно с Вас. Членството на Хърватска е заслужено. Това е едно постижение за Балканите, и за нас. Това е много важно за нас. Междувременно между нашите две страни се развива сътрудничеството във всички области. Не само че сме близо от географска гледна точка, не само че имаме обща история, не само че сме партньори в НАТО и в други международни институции, но времето, в което живеем, интеграцията, глобализацията ни задължават да открием нови области на сътрудничество. И ние използваме тези възможности. За всички тези, които не познават отблизо моята страна, ще кажа накратко. Моята страна е изминала тежък път, пълен с предизвикателства. Преди двадесет години Албания беше сред трите най-бедни страни в света, с доход от 204 долара на глава от населението. Днес Албания е страна със средно високи доходи. Албания днес е една страна, която има нов статут и роля в международните отношения. Логично след членството в НАТО тя е все по-силен партньор в регионалната и световната сигурност. Албания е стратегическа страна за сигурността, мира и просперитета на Балканите. България е приятелска страна за нас. Ние оценяваме подкрепата на България, която ни е оказвала и която продължава да ни оказва години Вие допринасяте за мира в този регион чрез политиката, която сте възприели. И ние сме Ви признателни за това. Джеймс Бейкър, когато дойде в Албания преди 22 години, каза: „Свободата възтържествува!” Вие, ние, албанците, сме свидетели на това. Днес действителността е друга. Днес Албания е друга страна. В моята страна

35 пъти повече, и както казва Международната търговска организация – отвъд възможните капацитети. Албания е много красива страна, с високите Алпи, обвити в мистерия, с дългите плажове, които ни помогнаха да застанем на челни позиции по развитие на туризма. От една крайно изолирана страна, днес броят на туристите е по-голям от този на населението. В моята страна се строи изцяло нова пътна инфраструктура, нашата цел е да приключим до две години. Инвестициите и нейното финансиране освен за създаването на нови работни места е от полза и на туризма, търговията и на напредъка като цяло. Пътищата са пазари, икономика, развитие, производство, създаване на нови работни места. И както каза преди малко Вашият министър-председател, пътищата на първо място са важна политика. Преди години Албания се задъхваше от високите данъци и голямата бюрокрация. През последните години ние приехме нов икономически модел. Първоначално намалихме данъците, след което наложихме плосък данък от 10%. Резултатът е, че за осем години удвоихме приходите, спечелихме три бюджета повече. Това ни позволи да увеличим заплатите на учителите, медицинските сестри, лекарите, администрацията, в някои сектори от 130 до 170%. Тази политика ни позволи да увеличаваме пенсиите всяка година.

кредитите, а днес се е превърнала в криза на дълговете, в криза на еврото. Кризата не подмина и моята страна. Предизвикателствата продължават да са все още големи, но и пътищата, за да се справим с тях, са много. Икономиката на моята страна е малка, но стабилна. Ние вярваме, че в най-близко бъдеще IT секторът ще бъде важен за икономическия напредък. Навлизането на интернет днес е 62%, за сравнение от 4,8% преди няколко години. Нашата столица Тирана е подредена сред 21 града с най-високо потребление на интернет. През последните тридесет години в Албания не беше построена нито една хидроцентрала, въпреки че страната ни е богата на водни ресурси. И ние, като останалите държави по света, сме се ангажирали да поставим енергетиката като приоритет. Така от 2007 г. започна строежът на десетки и десетки хидроцентрали.

но тя не нараства. Стремим се растежът да се превърне в благополучие и сме осъществили много други реформи, които доведоха до повишаване на конкурентоспособността. При това голямо предизвикателство, каквото е кризата, нашият икономически модел функционира успешно. Това е модел, гарантиращ ръст, стабилност и превръщането на растежа в благосъстояние за гражданите. за гражданите. По някакъв начин ние се опитахме да създадем най-рационалния начин, да установим най-либералната доктрина в Албания. Ние не изпаднахме в криза, както твърдеше Международният валутен фонд, за разлика от всички страни, които ни заобикалят – Гърция, Италия, Македония, Косово, Черна гора и така нататък. Истина е, че не изпаднахме в криза заради реформите, които предприехме, но от кризата ще извлечем поуки. Една от големите поуки е пазарът на труда. Запазването на гъвкавостта на пазара на труда, инвестирането в стабилно развитие на страната и правим именно това. През последните дни правителството предприе и две други реформи. То отмени ДДС за машините, използвани в производството за всички категории на бизнеса в страната. От тази мярка печелят стотици хиляди бизнеси. Тук се включват и фермите. Втората реформа, отпреди няколко дни, е отменяне на данък върху дохода на физическите лица, които получават до 300 долара месечно. Това превръща Албания в една от най-привлекателните страни

проф. Мохамад Юнис – нобелистът, баща на микрокредита. Този гений на микрокредитирането намери един начин, една схема парите да отидат при бедните и тези пари да се възвърнат без загуби. Ние реализираме първите проекти в социален бизнес, професионално обучение и микрокредити. Уважаеми дами и господа, както знаете, Албания е обградена с албанци албанци в Албания, албанци в Македония, албанци в Косово, албанци в Черна гора. Албанците са важен фактор в региона. Те са конструктивен фактор. Ние сме единствената нация в Европа, разделена в пет държави. Една нация, която несправедливо е разделена в пет държави, една нация, която иска да върви

финансовата, военната, дипломатическата и политическата област за мира и стабилността на района. България има важен принос за това. В този район, за който говорим, започна Първата световна война. Само преди 10 години се води и последната война в Европа тук. Няма друг район, който се е променил толкова, колкото Балканите. За мира в този район са постигнати много споразумения, но не всички са се приложили. Официална Тирана подкрепя диалога между Прищина и Белград. Но споразуменията трябва да се прилагат по един и същи начин, както в Прешево, Косово така и в Скопие. Моделът на мира е моделът на Европа. Гарантирането на мира е моделът на Европейския съюз. В Европейския съюз границите стават незначителни. Затова разширяването и ускоряването на интеграцията на Югоизточна Европа е много важно, но моята страна не получи и тази година статут на страна кандидат, защото бяха поставили като условие приемането на три закона, защото може би грешно смятат, че това ще се отрази върху правителството. Това е наш вътрешен проблем, който вероятно ще бъде разрешен при следващите избори. Същевременно около 94% от албанците подкрепят членството на Албания в Европейския съюз. Интеграцията е наша национална цел. Ние сме благодарни на всички политически сили в България, които подкрепят този проект и които продължават да ни подкрепят. Ние, албанците, албанците, навсякъде в района сме конструктивен фактор. Ние сме една страна с много религии, с блестяща междурелигиозна толерантност. Това е една допълнителна и важна ценност, която Европа трябва да ни признае. Албанците в Албания, албанците в Косово, албанците в Македония, албанците в Черна гора подкрепят интеграцията в Европа. Интеграцията е решаваща, защото в този процес и по този начин и националният идеал за обединение съвпада с интересите на европейската интеграция. Искам да благодаря на вашия Парламент, на вашето правителство, на президента Плевнелиев за подкрепата, която сте оказвали и оказвате на албанците в процеса на интеграция. Посещението на министър-председателя Борисов в Албания беше много важно. Бих искала да благодаря на господин Пирински за посещението, което направи в Албания по повод повод честванията на 100 годишнината на албанската независимост преди два месеца. Ние сме признателни за подкрепата, която Вие като страна – членка на Европейския съюз, давате на албанците в процесите на интеграция. Каня Ви да дойдете и да посетите Албания, каня българските инвеститори да погледнат и към Албания. Пътувах от Албания до София за шест часа с кола. С право председателят на Парламента госпожа Цачева ми каза: „Можете да си представите, ако беше изграден Коридор № 8 колко бързо бихме стигнали един до друг”. На всички желая успех като представители на българските граждани! Благодаря, скъпа госпожо председател, за честта, която ми оказахте! Благодаря!

В Клуба на народния представител ще бъде открита изложба на големия български художник проф. Теофан Сокеров. Изложбата представя 29 живописни платна, сред които са и последните творби на художника. Всички народни представители са поканени на откриването. Половин час почивка.